на госпожа Александрова да прочете следващите текстове. Казвам, че ще вървим параграф по параграф, за да са ясни изказванията и съответно гласуването. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател! Уважаеми колеги, предложение от Надежда Йорданова и група народни представители. Създава се § 35 със следното съдържание: „§ 35. Член 283 се изменя така: „Чл. 283. Членовете на секционната избирателна комисия, съответно членовете на преброителната комисия, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и наблюдателите при поискване получават копие от подписания протокол, включително протокола с данните от машинното гласуване, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря преди предаването му в преброителната комисия, съответно районната избирателна комисия. Подписаният протокол се копира в избирателната секция, съответно в преброителния център. Имената и единният граждански номер на лицето, получило копието, се вписват от комисията в списък на лицата, получили копие от подписания протокол, след което лицето се подписва. Списъкът се подписва и от председателя и секретаря.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от Надежда Йорданова и група народни представители: Създава се § 36 със следното съдържание: „§ 36. В чл. 284, изречение второ, след израза „с печата на“ думата „комисията“ се заменя с „преброителната комисия“. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители: Създава се нов § …: „§ ... В чл. 285, ал. 1 думите „и записващото техническо устройство от машинното гласуване“ се заличават.

Предложение от Надежда Йорданова и група народни представители: „Създава се § 37 със следното съдържание: „§ 37. Член 285 се изменя така: „Предаване на протокола на секционната избирателна комисия и записващото техническо устройство в преброителната комисия“. „Чл. 285. (1) Председателят Председателят или заместник-председателят, секретарят и член на секционната избирателна комисия, предложени от различни партии и коалиции, предават на преброителната и районната избирателна комисия екземплярите от протокола, предназначени за преброителната комисия, за районната избирателна комисия и за Централната избирателна комисия, и записващото техническо устройство от машинното гласуване. (2) Протоколът Протоколът на секционната избирателна комисия се предава в преброителната комисия неразпластен.“ Комисията не подкрепя предложението. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви. Откривам разискванията. Уважаеми колеги, имате думата по докладваните текстове.

Колеги, смятам, че тук текстът на Комисията отпадането на флашките трябва да го преосмислим. Нека да остане информацията, която да отива в районната избирателна комисия, да се съхранява там, да се качва, както е и в момента на сайта на ЦИК, защото това добавя важни и допълнителни контроли, с които да сме сигурни всъщност, че секционните комисии са броили правилно. Те не са напълно достатъчни по ред технически причини, които няма да изреждам, но са някакви контроли, на които можем да разчитаме все пак. Ако премахнем това, оставяме изцяло хартиено броене без никакви възможности за контрол и да използваме машината за това, за което тя е добра, а именно да събира и да смята. В тази връзка, ако оставим само хартията, нека да се върнем и на преброителните центрове. Те са гаранцията, че броенето ще бъде правилно, че няма да има изморени хора, които не броят правилно, които, разделяйки две купчета или събирайки на едно купче два различни вида бюлетини, не допускат грешки, нямайки опит с този способ на броене. Така че, ако

Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Божанов! Ние вече приехме, че отчитането гласа на гласоподавателите ще става с преброяване от секционната избирателна комисия.

отмени. Трябва да Ви припомня, че в предишни текстове, където трябваше по първоначална идея да се премахнат техническите записващи устройства от машините, по заявка и на колегите – те останаха.

в машините ли остават, и никой не знае какво ще се случи с тях, ако текстът се гласува по този начин. Ще се обърна и към народните представители да преосмислят, след като сме оставили записващите устройства, поне да оставим тук инструкцията към

Тук имам едно питане към всички, които подкрепят това предложение, какво пречат флашките? Те са един допълнителен инструмент, който може да валидира, че всички бюлетини са преброени по правилния начин. Защо да отпаднат? Има ли валиден аргумент да имаме този инструмент, както казах в моето изказване миналата седмица, всички извън тази зала мислят, че народните представители сме корумпирани. Мисля, че не правим достатъчно, за да изменим законодателството по този начин, за да гарантираме, че изборният процес ще протече възможно най-прозрачно. Обяснете ми, ако обичате, тези флашки с какво пречат на изборния процес? Не мислите ли, че те просто са един инструмент, който ще върне доверието в избирателите. Благодаря.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Божанов, напълно се солидаризирам с Вас, че премахвайки паметта и флашките, превръщаме машините в едни принтери на бюлетини. В тази връзка искам да засегна един друг аспект. За тези машини бяха дадени близо 80 млн. лв., пари, които българската държава инвестира в изборния процес. Сега де факто излиза, че ние сме си купили едни принтери

По-големият проблем е, че и по начина, по който приемаме Изборния кодекс, и с това, което приемаме, рушим доверието не само в това, което сме закупили с тези 80 милиона, а и в потенциални бъдещи технологии. Миналата седмица казах и на колегите от ДПС да спрат със спекулациите за тези машини, защото тяхното предложение, което, пак ще кажа, макар че те вчера ни обвиниха, е възможен компромис, също имат код, също имат флашки. И когато разрушим доверието в тези машини, можем да зачеркнем, без да искаме или нарочно, доверието във всички възможни изборни технологии и това не трябва да правим от тази зала. Нека да оставим флашката като контрола, защото целта ни е избирателите да имат повече доверие в изборния процес. Целта ни е те да отидат до урните, знаейки, че гласът им ще бъде не просто приет, а отчетен. Отчетен за партията, за която са гласували, отчетен за преференцията, която са избрали, и това ще произведе Народно събрание, на което те да имат доверие. Нека да запазим тези контроли, да запазим това, в което машините са силни,

си позволя само да кажа, че не е компромис да приемеш машини, с които се гласува в Съединените щати и Великобритания. Това не може да бъде компромис, нали така? Ще кажете, че това би било компромис. Не е компромис,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Няма да правя политически изказвания. Няма да коментирам, че записващите технически устройства са са още една гаранция за честното преброяване на резултатите от изборите. Искам да Ви върна към съдържанието на въпросния чл. 285, който в момента се предлага да бъде отменен. Предложението смислово беше свързано с това, че изобщо се премахваха техническите записващи устройства от машините. След като народните представители в тази зала приеха, че тези технически записващи устройства към машините остават, съвсем нормално е това техническо устройство секционната избирателна комисия да го предаде в районната избирателна комисия. Това е елементарно действие на предаване на записващото устройство. Това записващо устройство не може да остане върху машината или да остане в секционната избирателна комисия, чието действие се прекратява след изборите. То трябва да бъде някъде предадено за съхранение, това предвижда чл. 285, заедно с протоколите, които съставя комисията, с изборните книжа. Тя предава записващото устройство за съхранение. Моля да погледнете текста, да разберете, че няма нищо страшно в този текст – да остане и да се гласува, да не се отменя, да не отпада този текст. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин Матеев. Има ли реплики?

Благодаря Ви, господин Председател. Ще Ви помоля да бъдете толерантен към това, което искам да споделя със залата. Тези два дни тук битката е за така наречената хартия и колегите от ГЕРБ на този етап успяват. Но искам да разберете по какъв начин техните активисти коментират това.

Тя е сериозна. Да не пускате записи от трибуната, защото това е вече втори опит. Трибуната е да си каже мнението народният представител. Сега ще ме принудите да Ви кажа, че това, ако е навик от предишна служба, тук не бива да се ползва.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, искам малко да пренасоча дискусията от технологията към това, което действително се случва – от частното към по-общото, за да стане ясно на всички български граждани какво де факто правим тук през тази седмица, гласувайки Изборния кодекс, и то когато имаме изключително важни проблеми да решаваме, когато първата политическа сила не може да сформира правителство вече два месеца. Но какво правим ние тук? Обсъждаме технологията на гласуване – как този глас се отчита за българските граждани и как неговата честност е запазена в изборния процес. Всъщност това, което се случва тук, е една фасадна демокрация, така, както сме виждали досега в управлението на партиите от тази хартиена коалиция в последните, бих казал, 30 години от прехода. Това, което виждаме, обикновено е една претенция. Една претенция, че ето, виждате ли, ние сега тук ползваме доверието на българските граждани. С абсолютно манипулативни изказвания, без аргументи, без факти ние използваме доверието, което са ни дали българските граждани, времето на това Народно събрание, което, пак казвам, има изключително важни задачи да решава, и средствата на българските граждани, техните данъци, заплащайки разходите тук на тази институция, в заплащането на машините – 80 милиона, които правителството на ГЕРБ избра, и сега тези машини бяха превърнати в едно принтиращо устройство. Да, една фасадна диалогичност и добронамереност – ние ще запазим паметта. Добре, колеги, запазихме паметта. С каква цел? Къде отива тази памет? Какво се случва с тези данни? Какво пречи тези данни да бъдат съхранени и показани на българските избиратели, като нищо друго… Да, беше казано, че по текстовете, които Вие приехте, в крайна сметка предимство ще има преброяването на бюлетините. Но какво пречи да имаме една допълнителна проверка и една допълнителна информация как са гласували българските граждани?! Тоест това, което се случва тук в залата, ще Ви кажа, колеги, уважаеми граждани, какво е това. Това е пример на управлението, което ни очаква, което ще бъде сковано тук от тази хартиена коалиция. Дали ще бъде в това Народно събрание, дали ще бъде с първия, втория втория или третия мандат, дали ще бъде след едни контролирани и манипулирани предсрочни избори, това е, което ще виждате в следващите години и което се кове тук, в тази зала – един модел на управление чрез лъжа, чрез манипулации, чрез диктат на мнозинството. Нека всички да си дадем ясна сметка накъде водят тези дискусии и да си кажем искаме ли това, за това ли ни изпратиха тук българските граждани, това ли е битката, която искаме да водим за тях?! Благодаря. Благодаря Ви, господин Гюров. Уважаеми колеги, да поздравим нашите гости от Софийския университет, студенти, специалности „История“ и „Българска филология“. Благодаря Ви. Продължаваме с реплики – господин Чолаков, господин Биков след това. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Гюров, три неща ми се иска да кажа, дано да стигнат двете минути. Първо, как да кажа, не можем да се разберем с Вас за едно нещо. Ние вярваме на хората, аз го казах и вчера. просто вярваме на българите. Разбирате ли? Вярваме им. Ние, за разлика от Вас, не смятаме, че секционните избирателни комисии са организирани престъпни групи, не смятаме, че това са масово неграмотни хора, некомпетентни хора, тъпи хора, които трябва да бъдат обиждани от Вас. Не смятаме! И затова вчера Ви призовах, извинявайте се всеки път на секционните избирателни комисии, когато говорите, но очевидно няма да го направите. Това е концептуален спор, ние няма да го решим. Вие вярвате на машините, защото не вярвате на хората. Ние вярваме на хората. Това е, просто го запомнете и всеки път си го припомняйте, когато излизате, за да кажете, че машините са по важни от хората. Не, не са! Не са! Никога няма да бъдат! Второто нещо, което искам да кажа. Не знам защо направихте пак тази ремарка: ГЕРБ не може да направи правителство?! Знаете ли, ние наистина имаме нужда от спокойствие и имаме нужда от голяма дискусия по Изборния кодекс. (Шум и реплики.) Това в момента, което се случва, знаете ли защо се случва?

Да, да. И второто нещо беше: и няма да допуснем връщане на хартиената бюлетина. Вие от първия ден искате да ходим на избори, искате да се разпадне този парламент и понеже ние вярваме на хората, искаме да отидем на следващите избори, вярвайки на хората. Разбирате ли?! Разбирате ли логиката? И последното, което казвам, ако съставим правителство, шансът за диалог и за постигане на консенсус, включително по Изборния кодекс, защото има още много неща да се оправят в него, включително район „Чужбина“, включително други неща, е да има правителство, разбирате ли? Ако има правителство, всичко останало ще го подредим. Ако искате да няма правителство и да ходим на избори, отиваме с доверие към секционните избирателни комисии и това е. Благодаря Ви, господин Чолаков. Уважаеми колеги, ще правя бележки да се придържаме днес много стриктно към Правилника, защото вчера и аз, и моите колеги получихме достатъчно упреци, че сме позволили Правилникът да се погазва, и то доста сериозно. Затова не ни се сърдете, днес ще вървим доста стегнато по Правилника. Заповядайте, господин Биков. Трета реплика – господин Кирил Петков. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Гюров, използвам случая заради повторението на няколко понятия, които според мен Вие не разбирате в цялост, а употребявате непрестанно, не само Вие, а почти всички Ваши колеги, които правят реплики, изказвания и дуплики – „последните 30 години е фасадна демокрация и преход“. Първо, да Ви обясня, че когато говорите за прехода, трябва да знаете от какво към какво е преходът. Преходът е от тоталитарен комунистически режим към представителна демокрация с избори. През последните 32 години властта в България се излъчва с избори и това е изключително постижение в новата българска история. Такъв дълъг период на излъчване на представителна власт чрез избори и по мирен път няма аналог в най-новата българска история в последните 140 години и това е огромно постижение. И това постижение се дължи на онези хора, които стоят от 32 години в секционните комисии и за които Вие твърдите, че изграждат фасадна демокрация, защото те са гарантът, заедно със своите партии, които са ги пратили там. А тази партия, за която говорите, тя е на 15 години, не е на 32, това също трябва да го знаете. Третото, което трябва да знаете, е, че преходът приключи някъде през 2007 – 2008 г., да Ви го съобщя, с приемането на България в Европейския съюз и НАТО. Знаете ли защо? Защото целите на прехода бяха България да премине от тоталитарен режим към представителна демокрация – това се случи още 1990 г. От планова икономика към пазарна икономика – това се случи някъде 2001 – 2002 г., и да промени геополитическата си ориентация от част, от Източния блок и сферата на влияние на Съветския съюз към Европейския съюз и НАТО. Така че да Ви съобщя – на 32-та година от прехода, че той приключи някъде преди 15 години. Няма защо да го оплювате. Ако има някакви недостатъци – – да, недостатъци има всяка представителна демокрация – това също не е новина, но ние трябва да се опитваме да се справяме с настоящето и с бъдещето, а не оттук да се използват някакви фрази, които сте чули някъде, без да ги разбирате и без изобщо да знаете те откъде идват и накъде отиват. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Господин Гюров, не съм съгласен с начина, по който говорихте за всички от ГЕРБ като едно. Може би трябва да се заслушаме в призива на господин Чолаков, че не трябва да виждаме всички като престъпници. Включително и може би кметове на ГЕРБ като кмета на ГЕРБ – господин Тотев – освен ако неговият запис с призив да има повече невалидни бюлетини, който всички ние виждаме, се окаже верен. В противен случай, ако това се окаже, че неговият запис, искайки повече невалидни бюлетини, е верен, тогава сте абсолютно прав, че хората, които са майстори на злоупотребите с невалидни бюлетини, които вкараха хартиената бюлетина обратно, които направиха машината да бъде само принтер, стоят тук в тази зала,

за съжаление, не ние сме тези, които не вярваме на българските граждани, напротив, вярваме на българските граждани. Това, което правим ние тук в залата и което се опитваме да им обясним, е на базата на аргументи, и на базата на факти. Това, което чуваме от другата страна, са димки или така наречените борисовки, от които Вие всеки ден пускате по една просто да отклоните мнението на хората и на обществото от това, което се случва. случва. Съгласен съм, че трябва спокойствие, за да можете да сформирате правителство. Ние се опитахме да Ви осигурим това спокойствие. Това, което направихме, първо, е да Ви кажем, че ще бъдем градивна опозиция. Ние Ви дадохме списък от мерки, които можете да разчитате, че ние ще подкрепим, защото те са нашият дневен ред. Това е дневният ред на българските граждани, там е и бизнесът, там са и социалните помощи, пенсионерите, там е и интеграцията в всичките неща, по които има някакво съгласие в тази зала, ние сме готови да подкрепим от една страна. От друга страна, направихме изключително градивно предложение и то беше – дайте да направим Временна комисия, в която да обсъдим всички проблеми в Изборния кодекс. Съгласен съм с Вас, такива има много. Това изисква работа. Това не може да стане през нощта в 18-часови заседания. Имаше някаква проява на здрав разум вчера в три часа да прекъснем и да продължим днес. Колко дълго и това достатъчно ли ще е? Вие самият казахте, че няма да бъде достатъчно. Тоест, какво правим? Отново фасадна демокрация, отново претендираме, че правим нещо, което всъщност не решава проблемите на гражданите, а ги задълбочава – наслагва проблеми върху проблеми. Да Ви напомня – не ние отворихме Изборния кодекс. Вие можехте да имате всичкото необходимо спокойствие да проведете разговорите, да проведете консултации, да преминете в посока сформиране на правителство. Надяваме се следващата седмица да направите едно добро предложение и то да събере подкрепа от Вашите партньори. Защо казвам партньори от хартиената коалиция? Тя не е само хартиена, защото я скрепява Изборният кодекс с единственото намерение да върне хартиената бюлетина. Не, това не е избор, защото Вие показахте с действията си отново в противоречие на всички заявки, които направихте, че всъщност не искате да дадете избор на българските граждани. Единственото, което искате да направите, е да запазите контрола върху изборния процес, така че да си гарантирате изборната победа. Не през доверието на българските граждани, а през контрол върху изборния процес. времето е изтекло), не всички български граждани и не всички членове на различните партии са част от това статукво. Тук става въпрос за

ето това е преходът, който не се е случил. Той не се е случил, защото всички тези партии от хартиената бюлетина, всъщност са метастази на една и съща организация от тъмните години на прехода. Ето това трябва да прекъснем и това трябва да приключи в тази държава. Благодаря. (Ръкопляскания Колеги, пак напомням, че ще се придържаме стриктно към Правилника – чуете ли сигнала, прекратявайте изказванията, за да не стигаме до грозни сцени като отнемане на думата. Следващото изказване е на господин… ИВАН ЧЕНЧЕВ

нито има компромиси, нито има диалогичност, нито има говорене по същество по текстове, а се намесват ръководства на парламентарни групи

Благодаря Ви, господин Ченчев. Има ли обратно предложение? Заповядайте, господин Ананиев, за противно мнение на това. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Чухме от БСП за пореден път, разбира се, да говорят за диалог, диалогичност и всякакви такива неща, но не ги чухме да се изказват от трибуната да защитят Законопроекта на ГЕРБ и ДПС.

ЦОНЕВ: Благодаря Ви. Вашето мнение е да продължат дебатите. Подлагам на гласуване процедурата за прекратяване на дебатите по изчетените текстове. (Шум и реплики.) Уважаеми колеги, заемете местата си и гласувайте и ако може, намалете нивото на шума в залата.

Има ли колеги, които не са успели да гласуват? (Народни

Прегласуваме процедурното предложение.

Благодаря, господин Председател. Процедурата ми е по начина на водене. Съвсем любезно Ви питам дали ще ми дадете възможност да направя изказването си по тази точка, защото се бях записал?

залата не вземе друго решение. Само да Ви кажа за сведение, че шест човека се изказаха от Вашата парламентарна група – не реплики, изказвания, и аргументираха тезата, която защитавате. Много добре я аргументираха. Аз виждам, че народните представители от другите групи са я разбрали и затова предложиха тази процедура и я подложихме на гласуване. Освен Вас има записани и господин Мартин

Предложението не се подкрепя от Комисията.

се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова ал. 1: „Чл. 286. (1) Секционната избирателна комисия извън страната извършва действията на преброителна комисия, предвидени в този раздел.“ 2.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

като им се осигурява пряка видимост при приемането и проверката на протоколите, включително чрез видеоизлъчване в реално време при спазване изискванията за защита на личните данни.“ Предложение от Кирил Петков и група народни представители: „§ 18 да се отхвърли.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от Надежда Йорданова и група народни представители: „Досегашният § 18 се заличава.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от Десислава Атанасова и група народни представители. Предложението е оттеглено. Предложение на народния представител Радомир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

представител Хамид Хамид.) Не, не. Нека да има яснота, да има достатъчно изказвания и като се прекратява дискусията, в колегите да не остава усещането, че не са могли да се изкажат.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Моето изказване е конкретно относно предложението на Комисията за § 44, а именно чл. 288 се отменя. Какво отменяме? Отменяме прехвърлянето на данните от записващото устройство на секционната избирателна комисия към изчислителния пункт на районната избирателна комисия. На следващо място, с това предложение се отменя правилото, че данните от записващото техническо устройство се сверяват с данните от протокола от машинно гласуване, неразделна част от протокола на секционната избирателна комисия. с тези разпоредби, отпадането на тези разпоредби, практически данните от записа на машината за начина на гласуване повече нямат никакво значение и те не подлежат на проверка спрямо протокола на секционната избирателна комисия. Много пъти тук стана дума за доверието в членовете на секционната избирателна комисия. Вчера посочихте, и част от колегите посочват, че ние нямаме доверие, после друг няма доверие. Въпросът тук е защо част от колегите нямат доверие в секционните избирателни комисии, че те ще броят бюлетините, тъй като и преждеговорившите посочиха, тъй като и преждеговорившите посочиха, че именно доверието в тях да спазят инструкциите на ЦИК и да преброят бюлетините не препятства да има разпечатка от машинния вот, от паметта на машинното устройство, но аргументът на колегите беше: „Те няма да броят, ако имаме разпечатка от машинния вот“, тоест всъщност Вие нямате доверие в членовете на секционните избирателни комисии. Следващият въпрос, който се поставя, добре, да кажем, че им имаме доверие, но защо не искаме да бъдат проверени, повтарям пак, защо не искаме да бъдат проверени? И тук въпросът е, че може би ние не искаме да излезе наяве това, което се случва в секционните избирателни комисии, което именно машинното гласуване, с метода на преброяване, даваше възможност за този контрол. И тук ще посоча, тъй като тези дни се показват различни протоколи като доказателства, можем да кажем, че има много доказателства, потвърдени в съдебни актове на Върховния административен съд и на административните съдилища. Ще зачета някои от тях за примери, именно какво става в секционните избирателни комисии. Това са пасажи от съдебни решения. При извършения контрол при отчитане на преференциалния вот съдът е установил невярно отчетени резултати, които променят съдържанието на секционните протоколи. В част от протоколите предпочитанията или преференциите не са отчетени при определяне на изборния резултат. Съдът е установил неправилно отчитане на 20 броя бюлетини, които са приети за недействителни, а ние през цялото време до днес и до вчера говорехме за една-две и тука се показваха един или два протокола. По-нататък има много други пасажи. Свидетел сочи, че в секцията бюлетините са били сгъвани така, че се е позволявало да се разкрие вотът на избирателя. Също така гласуващите с придружители – в кабината са влизали придружителите, а самият гласуващ е сядал на стол отстрани. И това се повтаря в редица съдебни решения. На следващо място, заявленията за гласуване на различно място от постоянния адрес. Съдебната експертиза сочи, че подписите в тези заявления не са поставени от лицата, които са подали заявленията. И тук става дума за няколко десетки заявления в посоченото съдебно решение. Повтаря се нататък, в други съдебни актове, че са присъствали лица извън тези, които е допустимо в избирателната кабина. На следващо място, продължаваме, при отваряне на чувала с изборните книжа са присъствали само част от членовете на СИК. Административният съд е констатирал, че след приключване на изборния ден СИК е пристъпил към преброяване на гласовете, като са изброени бюлетините, но те не отговарят на подписите, положени в избирателния списък, има липсващи бюлетини. Вчера колега от „Български възход“ цитира практика на съда, която посочва, че шестте подписа в протокола на секционната избирателна комисия са неистински. И ако изброим това, защото дотук ставаше дума за показване разпечатани протоколи от страницата на Централната избирателна комисия, но те не са преминали през проверка – това, за което говоря аз, и това, което вчера колегата говореше, са съдебни актове, които са влезли в сила и по реда на нашето законодателство са установени от съда, тоест това са безспорни неща, докато тук упорито от няколко дни се говори за вярата – ние вярваме в машините или не вярваме в машините, не е въпросът за вярата. Въпросът е защо ние изключваме в момента възможността работата на хората да бъде сверена пак от други хора, но ползвайки данните от машините? За мен е някакъв вид законодателно лицемерие това, че ние вчера приехме с редакционна поправка машината да запаметява вота. Ами какъв е смисълът да запаметява вота, след като вече многократно стана дума, мисля, че и хората разбраха в цялата страна какво се случва? Всъщност това, което запаметява машината, няма да служи за проверка. Тоест това, което ние направихме в момента, е абсолютната нефункционалност и безсмислие от съществуването на машините. Вие успяхте! Благодаря. Благодаря Ви, господин Пандов. Има ли реплики към изказването на господин Пандов? Не виждам. Думата за процедура има госпожа Десислава Атанасова и след това продължаваме с изказванията. Господин Димитров, на Вас ще дам думата – ще изпреварим другите, тъй като Вие не можахте да се изкажете, както и на господин Табутов. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Процедурата ми, уважаеми колеги, е за удължаване на днешното пленарно заседание до приключване на гласуването по настоящата точка от дневния ред, а именно

Благодаря, господин Председател. Тъй като, уважаеми колеги, в много от следващите текстове има абсолютна тавтология – те са огледални текстове и производни на тези, които вече сме гласували, в съгласие с госпожа Надежда Йорданова, която е вносител на тези параграфи, предлагам анблок, когато са докладвани, да бъдат гласувани параграфи 39, 40, 41, 42, Може ли това с параграфите да ми го дадете? И за да улесня и залата, и всички колеги, само ще обърна внимание, че параграф 39 по предложение на госпожа Йорданова е със следното съдържание: „Протоколи на секционната избирателна комисия и на преброителната комисия“. Всички текстове и параграфи, които прочетох и държа да се гласуват анблок, касаят секционната избирателна комисия да се превърне в преброителна такава. Текст по принцип, който ние сме отхвърлили вече много отдавна.

Уважаеми колеги, обратно становище на това за удължаване на работното време днес до приключване на тази точка от дневния ред. Не виждам обратно становище. Моля, режим на гласуване за първата процедура относно работното време.

е прието. Подлагам на гласуване втората процедура анблок да бъдат прочетени и гласувани следните текстове: параграф 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 60 и 62. Моля, режим на гласуване.

Продължаваме с изказванията по докладвания текст. Следващото изказване е на господин Мартин Димитров. Не ги давам по ред, защото

Дебатът започна с тезата, че има грешки в изборните процедури и че искаме процесът да стане по-честен и по-прозрачен. На този фон е изумително, че нарочно се премахва машинният протокол, който би могъл да се свери и с броенето на комисията. Тоест цялата теза на ГЕРБ, БСП и ДПС, че това се прави, за да направим процеса по-честен, си отиде. Отиде си! Оказа се, че това е една елементарна демагогия. Защото, ако целта беше по-честен процес, естествено, че запазваш машинния протокол и го сравняваш с броенето на комисията. И това е двойна проверка. Защо махаме двойната проверка? Защо колеги от ГЕРБ, които от тази трибуна дойдоха и казаха, че искат запазване на машинния протокол, после избягаха от гласуването. Защо не си удържахте на думата, колеги? Защо правите целия изборен процес много по-нечестен? Защо, като можем да проверяваме резултатите, Вие искате да не се проверяват, като съзнавате, че грешките ще станат много повече, ще бъдат мултиплицирани? Вие предлагате отпадането на чл. 288, който е точно, че секционната избирателна комисия проследява прехвърлянето на данните от записващото техническо устройство от машинното гласуване в изчислителния пункт на районната избирателна комисия. Данните от записващото техническо устройство се сверяват с данните от протокола от машинното гласуване. И казвате всичко това да отпадне. И се питаме – нали се притеснявахте, искахте честни избори. Нали казвахте тук от ДПС, че имате някакви съмнения. Абе, хора, какъв Ви е проблемът да има двоен контрол? Защо не искате двойния контрол? Казаха колеги от ГЕРБ, че те вярвали на секционните избирателни комисии. Абе, колеги, ние правим избори от години. Нали видяхте хилядите сгрешени протоколи на секционните избирателни комисии. Хиляди сгрешени протоколи! Защото хората имат определен капацитет и над определено време започват да грешат броенето. И това ще се повтори и мултиплицира. Така че, уважаеми колеги, възниква логичният въпрос. Последното нормотворчество на колегите от ГЕРБ, БСП и ДПС е следното – сега ще има запис от машинното гласуване, но този запис няма да отива никъде, той ще остане скрит. Ще има запис от машината, има възможност за машинен протокол, но този запис няма да отива никъде, освен ако не бъде поискан изрично от съда – дотам го докараха. И защо е това? Защо постъпвате по този начин, каква е логиката? Слушайки Ви, вярвам, че част от Вас наистина искат по-честен изборен процес.

това ти е двойна гаранция, но Вие казвате така: не, не искам да ги сверявам, отказвам се. Не искам да проверявам, не искам да знам какво е показала машината.

които казваха, че искат машинен протокол, които казваха, че искат честен вот, да направят процеса по-честен – защо се отказахте, колеги? Човек трябва да си държи на думата, трябва човек да си държи на думата и на принципите! Защото, ако всъщност предлагахте конкуренция между два алтернативни пътя – машинно гласуване, машинно броене, машинен протокол – алтернативен път – хартиена бюлетина, броене на комисията, сметка на комисията, обобщение на комисията. Обаче Вие не правите така. Вие обърнахте цялото гласуване в хартиени бюлетини и хартиено броене. Е, защо го правите това? Какъв е смисълът? Очевидно остава лошият привкус, че си представяте, че по този начин ще се върнат онези ужасни практики от миналото. Но искам да Ви кажа следното нещо: който е правил такива неща с Изборния кодекс, винаги е бил наказван от избирателите. Винаги! Не се съмнявайте, винаги! Защото обществото много добре разбира какво се случва днес и много добре разбира, че нямате отговор на най-важния въпрос – може ли да имаш машинен протокол и да не го извадиш, за да свериш, и през цялото време да приказваш, че искаш по-честни избори. Колеги, остана само демагогията накрая. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин Димитров. Точно е времето, ние следим за времето. Реплики към изказването? Заповядайте, колега. Първа, втора, трета реплика. Вече има три заявени реплики. Добре, ще ги редуваме групите. Вие не можете да се оплачете, че сте пренебрегнат, господин Митев.

Мога да се съглася и се солидаризирам с голяма част от Вашите мотиви, посочени в изказването, включително и по отношение на тревогите, които многократно изразихме последните дни по отношение на това какво отражение ще има спрямо порочните практики, възможността, която отваряме. Действително техническата страна на дебата е важна. Действително правната страна на дебата е важна. Действително важен е и ефектът, който ще има законотворчеството, което вършим днес по отношение на изборния процес. към настоящия момент, тъй като вече се приеха доста изменения и очевидно този закон върви в някаква посока, изразявам огорчение от възможността, която считам, че пропуснахме снощи въпреки това, което мнозинството взе като решение, поне да се опитаме да оставим някакъв шанс за машинно отчитане на резултати, каквито текстове бяха включени в дневния ред, но по-голямата част от присъстващите в залата ги отхвърлиха, други ги нямаше. Към този момент обаче аз искам да насоча вниманието Ви към нещо друго. Мисля, че когато говорим за контрол, този път трябва да гледаме действително положителното и в крайна сметка защо контролът е нужен. В тази връзка по темата за контрола аз смятам, че трябва да гледаме Закона не толкова в неговата техническа, дори чисто правна част, а да го гледаме в неговата философия.

от това поведението и работата му да бъдат ревизирани. И колкото повече те биват проверявани и ревизирани, толкова повече той блести. Благодаря. Благодаря Ви, господин Николов. Втора реплика, госпожа Десислава Атанасова. Трета реплика, господин Искрен Митев. Отказвате се, добре. Разбрах, господин Василев, ще имате трета реплика. Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Димитров! Не очаквах да продължите същата спекулация, която дни наред се тиражира в залата. И само фактът, че на хартия имам един протокол от машинно гласуване на секционна избирателна комисия в избирателна секция № 2346-166, машина за гласуване сериен номер, няма да го чета целия, ще Ви го предоставя. Знаете ли какво е отбелязано в този протокол? От машинното гласуване е отбелязано, че „Продължаваме Промяната“ има 80 гласа. От проверката на разписките от машинното гласуване „Продължаваме Промяната“ се оказва с 66. „Демократична България“ от машинното гласуване има 47 гласа. При броене на разписките „Демократична България“ има 55 гласа. „Има такъв народ“, които вече не са в пленарната зала, машинно гласуване – 13 гласа. Броене на разписките, което е контролът на машината, се оказва, че има четири гласа. Е, Вие на това ли искате без намеса на хора, представители на всички политически партии, да имаме по-голямо доверие, или на осъществяване на преброяване под видеонаблюдение и видеозапис. Такива мерки създадохме за публичност на процеса. Отговорете ми или спрете да спекулирате завинаги. Благодаря, господин Председателстващ. Уважаеми господин Димитров, аз се съгласявам с голяма част от казаното от Вас, но наистина съм изненадан от наивността, с която смятате, че промяната на Изборния кодекс е свързана с демократичността в провеждането на изборите. Изненадан съм, че се обръщате към колегите от ГЕРБ с въпроса – защо, по дяволите, имаме машинен протокол, който може да бъде сравнен с това, което брои комисията и никой в тази зала не желае да направи такава сверка. Отговорът е ясен, господин Димитров защото може да се окаже, че резултатите от това, което са преброили част от секционните комисии, са много различни от този машинен протокол, върху който човекът няма влияние. Понеже в залата днес се чуха темите „Гражданско общество“, „Фасадна демокрация“, „Преходът е приключил преди 15 години“, аз ще Ви кажа, че именно отговорът на тези Ваши въпроси, който Вие самият не дадохте, дава отговор на всички в обществото защо не е приключил преходът, защо сме фасадна демокрация и защо все още корпоративно-мутренското управление присъства и в пленарна зала. Защото Изборният кодекс сега се променя не от демократични партии, а от един Патриархат (сочи вдясно), един Матриархат Господин Василев, официално Ви правя бележка за използване на език, който не е съвместим с парламентарния речник и за обида към народните представители в цялата зала. Мутренско и така нататък. Това са неща, които Вие не можете да кажете на тези, които народът е изпратил тук. Не сте Вие този, който може да давате квалификации на народните избраници, не съм и аз този. (Реплика от Процедурата ще я имате, след като господин Мартин Димитров направи дупликата. Искаме честни избори! Госпожа Десислава Атанасова казва: „Искаме честни избори! Имаме съмнения за грешки, включително в протоколите!“ Добре, тогава защо махате едната контрола? Защо да няма двойна проверка? Комисията брои от една страна, гледаме и машинния протокол. Това е страхотна демагогия бе, хора! Това е тежка демагогия! Не го ли създавате в каква демагогия сте изпаднали? Вие махате контрола контрола върху системата! Ами, така грешките ще станат стотици пъти повече. И накрая казвате: „Ама ние го правим, за да има честни избори!“ Ама това е класическа демагогия в невероятен размах и обхват. Имаш машинен протокол, но не искаш да го разпечаташ, защото си намерил някакъв машинен протокол, който никой не е видял, но твърдиш, че той е бил сгрешен. Затова поискахме да има специална комисия, да извадите всички възможни грешки, да ги видим, да проверим дали са човешки грешки, дали са грешки на машината. Ама вие избягахте от това и не го направихте. Вижте сега какво остава накрая! Всъщност от самото начало Вашият проблем не са били честните избори. Даже обратното – Вашият проблем е бил как да махнете машинното гласуване. Вие затова предлагате тези изменения в Изборния кодекс, обаче Ви е неудобно от хората да си кажете истината, затова скрито го правите. Всъщност основната Ви цел е да премахнете машинното гласуване и да направите изключително сложно хартиено броене, което ще доведе до най-много грешки в новата история, откакто се правят избори въобще. Това ще бъдат най-скандалните – следващите избори, ако се направят по този Изборен кодекс. И накрая. Изумителното е, че ставате и казвате: „Замълчете, не сте прав!“ Вие махате машинното гласуване, махате машинното броене, махате контрола, така че да могат да се сверяват резултатите, отказахте да има временна комисия, на която всеки един въпрос да бъде разгледан, и накрая казвате – имаме мнозинство, ще постъпим както намерим за добре, смачкваме изборния процес и махаме машинното гласуване, което правите в крайна сметка. Колкото до колегата Николов, който говореше вероятно за сканиращите машини. Колега Николов, тук проблемът е следният. Нямаше дебат, не е имало и експеримент. Преди да въведем сегашното машинно гласуване, започнахме през 2009 г. Аз съм гласувал 2009 г. експериментално във Френската гимназия в София

Уважаеми господин Председател, процедурата ми е по начина на водене, тъй като точно преди две изказвания публична информация, която е навсякъде – тя е от ЦИК, относно това, което изнесе Десислава Атанасова – протоколът, който едва ли не показва разлики, цитирам от стенограмата на ЦИК: „Централната избирателна комисия извърши преброяването на тези контролни разписки. Установи се, че грешката е в секционната избирателна комисия – неправилно попълване на протокола.“ (Ръкопляскания С една дума точно за това говорим! Човешката грешка не е преброила разписките, попълнила е грешно протокола, госпожо Атанасова, който Вие цитирахте. Затова искаме да имаме протокол…

Господин Ананиев, тъй като процедура към мен е по начина на водене, ще Ви припомня текста на чл. 154 от нашия правилник: „Чл. 154. По отношение на народните представители по време на пленарното заседание може да се налагат следните дисциплинарни мерки: „напомняне“; „забележка“; „порицание“; „отнемане на думата“; „отстраняване от заседание“; „отстраняване до три заседания“.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

може ли да не репликирате от място? Заповядайте да се изкажете от трибуната, ако имате бележка по начина на водене.

Според Правилника, господин Василев трябва да получи наказание „забележка“ за това, че се обърна с оскърбителни думи към

Прочетох Ви текста, ще Ви го прочета още веднъж: „към своите колеги или парламентарни групи“. Точно това направи! Наложено му е вече наказание „забележка“. Правилникът ще се прилага към всички парламентарни групи без изключение оттук нататък. Защото вчера получихме достатъчно бележки, а и ние самите достатъчно нарушихме Правилника. Продължаваме нататък – господин Петров, имате думата за процедура.

тази група предложения занапред до края на настоящата точка, които вече са били предходно отхвърлени от залата, да бъдат разглеждани и гласувани анблок с цел бързина на процеса. В тази връзка забелязахме още една такава подобна група предложения, като тези на „Демократична България“, а именно пет конкретни предложения, касаещи тъй наречените сканиращи устройства, направени от парламентарната група на „Движение за права и свободи“, затова моята процедура е идентична.

процедурно предложение. Има ли обратно становище? Няма. Моля, режим на гласуване изброените от народния представител Петър Петров параграфи да бъдат изчетени и подложени на гласуване анблок. Гласували

за 151, против 3, въздържали се 22. Предложението е прието. Когато се стигне до тези параграфи, ще бъдат прочетени и гласувани анблок. Продължаваме с разискванията. Следващото изказване е на господин Табутов.

а не можаха да се изкажат поради решението на залата. Господин Табутов, заповядайте за изказване.

Ще се опитам да обясня на гостите ни, имайки предвид, че те най-вероятно не са толкова навътре в темата, каква е ситуацията на много прост език. Напомням: имаме машини, които могат да записват, тези машини могат да улеснят процеса по валидиране на всички гласове, подадени от гласоподавателите, могат да направят процеса и по-прозрачен. И ние тук решаваме, че няма да ползваме този инструмент. Какво предизвиква това в обикновения човек? Освен че затвърждава мнението си, че тук едва ли не е средище на хора, които се занимават с корупция – цитирам Transparency International – това не е лично мое мнение, но тези хора също ще си помислят, че ние не чак дотам сме и интелигентни. Защото това все едно – ще Ви дам един пример, скъпи деца и младежи, това е все едно да си земеделец, да работиш години наред, да инвестираш в техника,

Тук наистина апелирам всички във залата да преосмислят отпадането на чл. 288, защото няма логика, а ако има логика, моля някой от вносителите да я обясни. Защо, имайки инструмент, който ни позволява да намалим съмнението за корупция, да повишим доверието в хората за изборния процес, ние не го ползваме?! Колеги, ако обичате, това ми го обяснете.

Уважаеми господин Председател! Уважаеми колега Табутов, през цялото време тук се изтъква това, че доверието на нашите избиратели трябва да бъде върнато, за да може да се увеличи доверието към нас и този парламент. Искам да Ви попитам нещо конкретно: как ние доказахме на нашите избиратели сигурността на софтуера на машините? Искам да ми бъде отговорено конкретно: по какъв начин Вие и Вашата парламентарна група, тъй като Вие радувате изключително много за машините, искам да се обърнете към, както Вие казахте, нашите гости и да обясните как гарантирате сигурността на софтуера? Втори конкретен въпрос. „Информационно обслужване“ имат софтуер, а вчера не ми отговориха на въпроса за софтуера, който е собственост на „Информационно обслужване“. Слушате ме, нали? Този Този софтуер къде и по какъв начин е получил лиценз и дали е одобрен? Отсега ще кажа, че никой не го e лицензирал, абсолютно никой, така че тук има два елемента, които всяват недоверие сред българските граждани. Досега никой не е излязъл от тази трибуна и да каже отговорите на тези два мои въпроса.

Господин Табутов, как така с лека ръка обезсмисляме разход от 100 млн. лв. с купени машини, с които искат да прекратят манипулативния вот, а днес със същата страст искат да махнат тези машини и да ги направят принтери? 100 млн. лв. някой може ли да ги визуализира?! Това е Националната детска болница, която 45 години не може да се построи

тези машини отново да не станат за боклука. Благодаря Ви за репликата. Ще си позволя да предложа на нашата парламентарна група да направим нов ЗИД съвместно за машините. Трета реплика – заповядайте,

моята реплика е към Вас. Понеже Вие направихте изказване и така една аналогия със земеделски машини, земеделски инструменти и сечива, моят конкретен въпрос е: първо, Вие мотика виждал ли сте, работил ли сте с такова нещо и знаете ли как се използва? Второ, знаете ли, че има определени операции в земеделието, които мотиката не може да се замени с никаква механизация, и ако обичате, по-подробно да ни обясните в тази посока какви са Ви вижданията? Сега, не знам дали знаете, че господин Аврамов се занимава със земеделие и може би затова пита конкретно. Господин Табутов, имате думата за дуплика, ако желаете.

Ако искате, може да направим едно съревнование със състезателен характер, за да видим кой по-добре ползва това сечиво на труда, но това е друг въпрос. Конкретно към репликиращия господин Иванов. Сигурността на софтуера не е функция от работата на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“, а ЦИК отговоря за това нещо. Ние всички тук в тази зала сме общо взето отговорни за това дали доверието в машините ще бъде на същото ниво като доверието в хартиения вот. Това, което знаем, е, че съществува в публичното пространство като доказателства, а също и видеоматериали, е разнасянето на чували. Никой не обвинявам тук. Това, което знаем също, е, че в публичното пространство също няма някакво обществено недоверие към машините. Моля да ме опровергае някой. някой. Искам също да Ви напомня, че гласувахме, че в чл. 213б вече се определя редът, по който кодовете и машините ще бъдат валидирани. Благодаря. Благодаря, господин Табутов. Успяхме да разведрим настроението в залата. Когато обявите състезанието, поканете и други, защото част от детството ми мина с този инструмент.

Аз бях се записал за изказване, за да обясня, доколкото е възможно в пет минути, как се гарантира сигурността на машините, какво е „Информационно обслужване“ и така нататък, така че предлагам да продължим дебата, за да може да обсъдим видеозаснемането и въпросите, които от ГЕРБ поставят и явно не са си отговорили все още след толкова дни дебати. Благодаря Ви, господин Божанов. Имаме процедурно предложение и обратно становище. Процедурата е за прекратяване на дебата. Моля, гласувайте.

Благодаря Ви, господин Председател. Надявам се да ми дадете възможност да направя редакционно предложение по § 44.

Колеги, пристъпваме към гласуване на текстовете, които бяха докладвани. Първото предложение е от госпожа Надежда Йорданова и група народни представители относно създаване на § 38. Не е подкрепено от Комисията. Моля, режим на гласуване.

Тук имаше направено предложение за пет члена, тъй като стигнахме до чл. 288, ще прочета и другите – чл. 289, 296, 309 и от Допълнителните разпоредби,

Нов параграф относно членове 212, 213, 213а, 296. 265 е от Заключителната разпоредба. Това е последният от петте параграфа, които залата прие по предложение на господин Петров да бъдат гласувани анблок. Те и петте не са подкрепени от Комисията.

Комисията. Всъщност преди това трябва да гласуваме предложенията за отпадане. Има предложение от народния представител Кирил Петков и група народни представители § 11 да се отхвърли. Не е подкрепено от Комисията. Същото е предложението от Надежда Йорданова и група народни представители

Господин Стоев, ако се приеме предложението на Комисията за отмяна на целия чл. 288, Вашата редакция става излишна. Ако подложим на гласуване Вашата редакция, след това, ако се отмени чл. 288, редакцията Ви става излишна. Ако искате, елате да кажете как смятате, че Ви удовлетворява гласуването. Благодаря Ви, господин Председател. Ако се приеме моята редакция, ще се гласува по вносител с моята редакция и тогава няма да се гласува отмяната на целия чл. 288, ако се отхвърли моята редакция, съответно се гласува, както е по Комисия. народния представител Стою Стоев. Моля, режим на гласуване.

СТОЮ СТОЕВ (Продължаваме Промяната): Разбира се, господин Председател. Благодаря Ви. Моето предложение за редакция, което залата току-що отхвърли, е базирано на всичко, което се чува в залата по време на целия дебат за Изборния кодекс.

въпреки че вярват на членовете на СИК, колегите от ГЕРБ се притесняват, че членовете на СИК ще разпечатат протокола и по този начин ще отбележат резултатите, вместо да броят хартиените бюлетини.

По този начин протоколът, като отиде в РИК, той ще има единствено и само контролна функция, а няма да има функция относно резултатите от гласуването и няма да има притеснението, което изразиха колегите вчера, че секционните избирателни комисии ще разпечатат протокола, ще впишат данните от протокола и няма да броят на хартия, което ще е нарушение на Закона. Въпреки че вярват на членовете на СИК, те казват, че членовете на СИК ще нарушат Закона. По този начин според мен всичките опасения на колегите от ГЕРБ са са взети предвид и това предложение е абсолютно мотивирано и се надявам залата при прегласуването да го подкрепи. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви. Режим на прегласуване за редакционното предложение на народния представител Стою Стоев.

Какво се случи сега? Ясно е, машинния протокол го заличихте, но това, което също така заличихте, е качването на информацията от флашките от машините в РИК в присъствието на членовете на секционните избирателни комисии. Това, което направихте, е, че не само унищожихте машинния вот, а направихте флашпаметта купчина неизползвана пластмаса. Колеги, как информацията от флашпаметта ще стигне до информационните системи на РИК, как ще се появи на интернет страниците на районните избирателни комисии, след като отменихте тази разпоредба? Ясно е, просто няма да се появи. Това, което ще виждат гражданите, това, което ние ще виждаме като представители на политическите партии, са само протоколите от ръчното преброяване. Как тогава да сверим дали е вярно, или не е вярно? Вие ще кажете: с нашите представители. Ама Вие не вярвате на Вашите си представители, че броят контролните разписки, въпреки че е задължително по Закон, а пък ние ще се доверим, че няма нито една човешка грешка въпреки часовете работа. Вчера работихме 16, близо 17 часа и знаем колко бяхме работоспособни след тях. Как да разчитаме, че секционните избирателни комисии са преброили всичко добросъвестно с всичките необходими контроли? Никак. Вие за пореден път махнахте още една контрола за честния вот. Срам.

Уважаеми господин Председател! Искам да обясня моя малцинствен вот. Аз гласувах за това предложение на господин Стою Стоев, защото това предложение беше добро. Истината е, че в Народното събрание то е добро, защото то подсигурява един начин, както обясни и преждеговорившия, да се проверява дали съвпадат протоколите между ръчното броене и между това, което е минало през машината. Истината е, че в Народното събрание има една токсична обстановка, в която никой на никого не вярва, всеки си мисли, че другият се опитва да го измами с всяко негово предложение. Тази среда на взаимна омраза и недоверие се пренася от обществото вътре в залата и между нас и кара такива предложения, които всъщност са добри за всички, защото трябва да се съгласим, че всички имаме интерес да знаем дали това, което се е случило, реално е така и да имаме начин да го проверим. Защото, както ние се съмняваме във Вас, че Вие манипулирате хартиения вот, така Вие се съмнявате в нас, че ние манипулираме машинния вот, а всъщност това предложение, което току-що отхвърли залата, е предложение, което е добро за всички. И понеже ние до такава степен не можем да си говорим, че изпитваме невероятно недоверие и омраза един към друг, дори добрите предложения за всички не можем да ги приемем. Така че моят призив е: при следващите гласувания и при следващите решения да отделяме малко време, ако трябва да взимаме почивки, но да видим кои са нещата, които… Така и така голямата част от Изборния кодекс вече мина

Благодаря, господин Цонев. Според мен надеждите на госпожа Йорданова и господин Митев са напразни. С предубеждение, колеги, не може да се спори. В момента това, което стана ясно с отхвърлянето на възможността в РИК да има копие от това, което машината е генерирала, и то да стане публично известно, потвърди едно – колегите от БСП лъгаха не знам колко седмици по телевизията, че щели дадат алтернатива на машинния вот. Не, колеги, Вие току-що не само забранихте машинния вот, а това, което направихте – забранихте да се контролира манипулацията на вота в секциите. Това направихте. Ако някой може от тази трибуна да излезе и да каже какъв е проблемът в РИК да се извади машинният вот и да се покаже на гражданите какво е преброила машината, нека да го направи. Ама, така, като гледам, желаещи няма. Нито от БСП, нито от ДПС, нито от ГЕРБ, защото целта на цялото упражнение е една – да се махне машинният вот и да се откраднат изборите. Честито на крадците! Господин Василев, правя и на Вас бележка – да не употребяваме такива изрази. Отнася се за всички. На мен ми беше направена справедливо бележка, че съм обидил господин Рашков. Аз мисля, че е истина, но бележката е справедлива. Така че, езикът е едно, а какво мислим е друго. Трябва да се придържаме към добрия тон. тон. Продължаваме нататък с гласуването. Остана ни да гласуваме предложението на госпожа Атанасова – оттеглено е. Предложението на господин Радомир Чолаков, направено по реда на чл. 80, ал. 7, т. 2 от Правилника, е подкрепено от Комисията. Сега гласуваме текста на Комисията за § 45.

редакцията. По Комисия § 44, моля режим на гласуване.

По § 14 – текст на вносител, има предложение от Кирил Петков и група народни представители: „§ 14 да се отхвърли.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от Надежда Йорданова и група народни представители: „Досегашният § 14 се заличава.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 54. Предложение от Асен Василев и група народни представители: „Чл. 386 се изменя със следната редакция: „(1) Определянето на избраните кандидати от всяка кандидатска листа на партия или коалиция се извършва според броя на получените валидни предпочитания (преференции) по чл. 437, ал. 4 и подреждането на кандидатите в листата по методика съгласно приложение № 5. (2) Кандидатите се подреждат според броя на получените предпочитания (преференции), като се започне с кандидата, получил най-висок брой валидни предпочитания (преференции). А. Останалите в кандидатската листа кандидати запазват първоначалното си подреждане в листата и образуват списък Б. Б. (3) Когато в списък А има двама или повече кандидати с еднакъв брой предпочитания (преференции), редът им в списъка се определя от общинската избирателна комисия чрез жребий, проведен в присъствието на заинтересованите кандидати и представители на партията или коалицията. (4) Когато няма кандидати с валидни предпочитания (преференции), избрани са кандидатите по реда, в който са подредени в кандидатската листа. (5) Когато броят на кандидатите с валидни предпочитания (преференции) е по-малък от броя на мандатите на партията или коалицията, избрани са всички кандидати от списък А. Останалите мандати на партията или коалицията се попълват с кандидатите от списък Б по реда на тяхното подреждане. (6) Когато броят на кандидатите с валидни предпочитания (преференции) е по-голям от броя на мандатите на партията или коалицията, избрани са първите кандидати от списък А по реда на тяхното подреждане до попълване на всички мандати. (7) Когато броят на кандидатите с валидни предпочитания (преференции) е равен на броя на мандатите на партията или коалицията, избрани са всички кандидати от списък А.“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

Предложение от Асен Василев и група народни представители: „В чл. 392 алинея 3 се заличава.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от Асен Василев и група народни представители: „В чл. 406, ал. 1 отпада препинателният знак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

„Протоколи на секционната избирателна комисия и на преброителната комисия“.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от Надежда Йорданова и група народни представители: „Създава се § 40 със следното съдържание: В чл. 333, ал. 2, изречение второ думите „секционната избирателна“ се заменят с „преброителната“.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от Надежда Йорданова и група народни представители: „Създава се § 41 със следното съдържание: „§ 41. В чл. 334, ал. 1 думите „секционната избирателна“ се заменя с „преброителната“.“ Предложение от Надежда Йорданова и група народни представители: „Създава се § 42 със следното съдържание: „§ 42. В чл. 335 се правят следните изменения: 1. В ал. 1 думите „секционната избирателна“ се заменя с „преброителната“. 2. Алинеи 2 и 3 се отменят.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от Надежда Йорданова и група народни представители: „Създава се § 43 със следното съдържание: „§ 43. В чл. 336 след думите „секционната избирателна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

Предложение от Надежда Йорданова и група народни представители: „Създава се § 45 със следното съдържание: „§ 45. В чл. 431 се правят следните изменения: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

Алинея 5 се отменя.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от Надежда Йорданова и група народни представители: „Създава се § 47 със следното съдържание: „§ 47.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 протокола на секционната избирателна комисия последователно се вписват:“ б) Създават се т. 16 – 18: „16. броят на потвърдените гласове от машинното гласуване; 17. броят на подадените заявления, възражения, жалби и взетите по тях решения. 18. уникалните номера на защитните ленти за запечатване на използваните избирателни кутии, както и номерата на неизползваните защитни ленти.“ в) В В ал. 2 числото „14“ се заменя с „18“. г) Създава се ал. 3: „(3) Протоколът от машинното гласуване се прилага към протокола по ал. 1 и е неразделна част от него.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от Надежда Йорданова и група народни представители: „Създава се § 49 със следното съдържание: „§ 49. Създава се чл. 435а: „Приемане и проверка на протоколите на секционните избирателни комисии и останалите книжа и материали Чл. 435а. (1) Секционната избирателна комисия предава

с номерата на протоколите, вписани в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали, както и проверява целостта на пломбите, защитните ленти, печатите и подписите, поставени на избирателните кутии. (3) Изборните книжа от секционната избирателна комисия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

1. В наименованието думите „избирателната кутия“ се заменят с „избирателните кутии“. 2. Алинея 2 се отменя. 3. В ал. 2 думите „Бюлетините от подвижната избирателна кутия се изваждат на масата в помещението по чл. 8, ал. 3 и “се заличават.“ Комисията не подкрепя предложението.

думите „секционната избирателна“ се заменят с „преброителната“.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от Надежда Йорданова и група народни представители: „Създава се § 54 със следното съдържание: „§ 54. В чл. 441 се правят следните изменения: 1. В наименованието в края се добавя „на преброителната комисия“. 2. В ал. 1 началният текст се изменя така: „Чл. 440. (1) След отварянето на избирателните кутии и преброяването на гласовете на първия лист в протокола на преброителната избирателна комисия последователно се вписват:“ 3. Алинея 3 се отменя. 4. В ал. 4 думите „секционната избирателна“ се заменят с „преброителната“.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от Надежда Йорданова и група народни представители: „Създава се § 54 със следното съдържание: „§ 54. В чл. 441 се правят следните изменения: 1. Алинеи 1 и 2 се изменят така: „Чл. 441. (1) Протоколът на секционната избирателна комисия, съответно на преброителната комисия, след съставянето му се подписва от всички членове на комисията. комисията. (2) Поправки в протокола след подписването му може да се правят преди обявяване на резултатите от гласуването. Поправката се подписва от всички членове на комисията, като отстрани се пише „поправка“. „поправка“. Очевидни фактически грешки може да се поправят и след обявяване на резултата.“ 2. Алинея 6 се отменя.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от Надежда Йорданова и група народни представители: „Създава се § 55 със следното съдържание: „§ 55. Член 442 се изменя така: 442. Членовете на секционната избирателна комисия, съответно членовете на преброителната комисия, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и наблюдателите при поискване получават копие от подписания протокол, включително протокола с данните от машинното гласуване, за всеки вид избор, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря преди предаването му в преброителната комисия, съответно в районната избирателна комисия. Подписаният протокол се копира в избирателната секция, съответно в преброителния център. Имената и единният граждански номер на лицето, получило копието, се вписват от комисията в списък на лицата, получили копие от подписания протокол, след което лицето се подписва. Списъкът се подписва и от председателя и секретаря.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от Надежда Йорданова и група народни представители: „Създава се § 56 със следното съдържание: „§ 56. В чл. 443, изречение второ, след израза „с печата на“ думата „комисията“ се заменя с „преброителната комисия“.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от Надежда Йорданова и група народни представители: „Създава се § 57 със следното съдържание: „§ 57. Член 444 се изменя така: „Предаване на протокола на секционната избирателна комисия и записващото техническо устройство в преброителната комисия Чл. 444. (1) Председателят или заместник-председателят, секретарят и член на секционната избирателна комисия, предложени от различни партии и коалиции, предават на преброителната комисия екземплярите от протоколите за всеки вид избор, предназначени за преброителната комисия, за общинската избирателна комисия и за Централната избирателна комисия, и записващото техническо устройство от машинното гласуване. (2) Протоколите на секционната избирателна комисия се предават в преброителната комисия неразпластени.“ Комисията не подкрепя предложението.

В ал. 2 думите „секционната избирателна комисия“ се заменят с „преброителната комисия“.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от Надежда Йорданова и група народни представители: „Създава се § 60 със следното съдържание: В чл. 446а думите „секционните избирателни комисии“ се заменят с „преброителните комисии“.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от Надежда Йорданова и група народни представители: „Създава се § 61 със следното съдържание: В чл. 447 изразът „протоколите на секционните избирателни комисии от гласуването с хартиени бюлетини и от машинното гласуване“ се заменя с „протоколите на преброителните комисии от гласуването с хартиени бюлетини и протоколите от машинното гласуване“.“ Комисията не подкрепя предложението.

извършили нарушението, се налага глоба в размер от 1000 до 5000 лв. (4) В случаите, когато данните, вписани в протоколите на секционната избирателна комисия, не съвпадат със съдържанието на избирателната кутия, както и когато е налице несъответствие между фабричните номера на получените и предадените протоколи от секционната избирателна комисия, на длъжностните лица, извършили нарушението, се налага глоба в размер от 1000 до 5000 лв.“ 2. Сегашната ал. 3 става ал. 5.“ Комисията не подкрепя предложението. Благодаря, госпожо Александрова. Да уточня, че изчетохме всички тези параграфи, тъй като са взаимно свързани. Има решение да ги гласуваме след това анблок, респективно ги обсъждаме. (Шум в залата.) Само бих искал да помоля колегите около Драгомир Стойнев

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Моето изказване е свързано с предложението на Асен Василев и група народни представители, което е отхвърлено от Комисията. Не съм изненадан, но мисля, че е едно предложение, което е много важно, защото е свързано всъщност с възможността на избирателя да използва преференция, което е много силен мажоритарен елемент. е също така с това, което предложихме вчера – да падне защитата на водачите. Знаете, че водачите на листите са защитени, тъй като те получават всички гласове, които не са посочили преференция – отиват при водача, по този начин той е защитен. Но ние отиваме още една стъпка напред, като казваме, че не трябва да има и 7-процентов на преференции, какъвто има в момента. Това значи, че всеки един в листата – независимо дали си първи, втори или последен, имаш възможност да се състезаваш, да привлечеш максимален брой преференции към себе си. Много от хората, които гласуват, избират да гласуват за личности. Точно това искаме да привлечем. По този начин ще се вдигне и избирателната активност. Защото в момента може да не харесваш лидер на партия, може да не харесваш какво е правила 12 години в управление и така нататък, но можеш да си харесаш някого, който е на 17-о място, на 18-о място, да гласуваш преференциално за него и по този начин този човек да стане първи. Това предложение всъщност показва нашето отношение към преференциите и това, че „Продължаваме Промяната“ е формация, която не се страхува от преференциално гласуване, за разлика от партиите на прехода, които сме виждали нееднократно в различни хипотези хипотези – в стил 9 – 9, 15 – 15, 18 – 18, и всякакви други ситуации, заради които сменихме законодателството. Спомняте си, че преди имахме имахме числа, които са от едно до 15, до 20 в зависимост колкото формации. Сложихме една единица отпред. В момента преференциите започват със 101, точно за да избегнем дублирането, тъй като наистина трябва да се съгласим, че в някои ситуации самите избиратели се объркват. Когато е № 9 например, може да сложат и 9 за формацията, и 9 за човек, който даже не знаят, че са подкрепили. Когато сложихме единицата – със 101, всъщност решихме този проблем. Ние в момента предлагаме – това трябва да е много ясно за избирателите, че всъщност ние искаме да няма праг на преференциите. Искаме Искаме личности да се състезават с идеи и с мотивиране на гласоподавателите да се включат в изборния процес, тъй като това е и един от проблемите в България – демотивирани избиратели, които не намират причина да гласуват. Когато гласуваш за личност, тогава може да намериш причина да излезеш, да дадеш своя глас за човека, който може да има кауза, може да има конкретна политика, може да е известен човек от шоубизнеса или отнякъде другаде. Всеки избира защо да подкрепи дадена личност, но даваме тази възможност в чиста конкуренция. А не когато партийната повеля е решила кой да бъде първи, втори, трети, да кажем – избираеми места. А пък даже и нещата, които се случват изместените любимци, когато бъдат изместени от техни съпартийци в листите с преференции, след това се задейства партийната машина, започва да натиска хората, които са получили повече преференции, за да се откажат, за да влезе любимецът на лидера или някой по някакви други заслуги, със сигурност не и качествени. След като хората са избрали един кандидат, партийният лидер – друг, би трябвало да се съобразяваме с избора на нашите избиратели. Точно затова е предложението, което е направено от Асен Василев и група народни представители – да няма праг на преференциите. Всички кандидати да тръгнат от равен старт това е много важно, и са в една конкурента кампания – избирателят да реши кой да го представлява тук на тези места в Народното събрание. добро предложение. Аз се надявам все пак да размислите всички, които ще го гласувате, и да подкрепите това предложение. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Ананиев. Има ли реплики към това изказване?

Господин Ананиев, аз много внимателно изслушах Вашата обосновка на направените от Вас предложения. Страхувам се, че залата, ако Ви е слушала внимателно, може да Ви счете за политически наивник или пък може да реши, че целенасочено затруднявате изборния процес, а не се водите от тези мотиви, които толкова обстойно споделихте. Защо считам така, кое поражда страховете ми? Господин Ананиев, с тази каша, която се забърка в изборния процес – относно начина на гласуване, отчитане, преброяването на гласовете, отчитането на резултатите, ами ние тези преференции или въобще няма да ги видим, или секционните избирателни комисии ще утроят, може би и повече – учетворят, времето, в което ще работят, защото те ще трябва да отчитат преференциите на хартия. Ама дали ще го правят? Има ли контролен механизъм, по който това да се засече дали е правено, или не е правено? Ами аз от досегашния дебат не се убедих, че това съществува, че тези механизми съществуват. Затова, господин Ананиев, аз си мисля, че това разумно предложение на практика ще бъде бламирано или никога няма да проработи на практика, дори и да бъде прието. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаема госпожо Йорданова. Господин Иванов има думата за втора реплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Настимир Ананиев, аз не мога да се съглася с Вас и вчера по абсолютно същото предложение гласувах против. Но това, че не съм съгласен с Вас, не може да отрече следното. Получаваме дежа вю: днес водите явно същия дебат с колежката Йорданова и вчерашното Ви изказване кореспондира с това, което направихте и днес. Последователен сте. Аз мисля, че малко трудно е да очаквате подкрепа от залата, при положение че дори и Вашите колеги не са всички в залата, но поне сте смел и Ви го потвърждавам. Защото от кратка справка в последните избори се вижда, че в листата, в която Вие сте народен представител, има

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги репликиращи! Госпожо Йорданова, за съжаление, може би трябва да се съглася с Вас. Да, в момента това, което забърка хартиената коалиция, много е вероятно да бламира преференциите. Може и това да е скритата причина, една от мотивациите, които ги движи. Тях ги е страх от гласа на избирателите, защото, когато бъдат чути избирателите, може би няма да им хареса това, което искат да им кажат по един или друг начин. Съгласен съм, че в момента, когато входираме човешкия фактор, който трябва да брои, виждаме нещата, които се случиха преди малко. Излезе госпожа Атанасова, размахва протокол, казва: сгрешено е тук, писани са повече гласове на „Продължаваме Промяната“, повече на „Демократична България“. В един момент какво се оказва? Че Централната избирателна комисия се е самосезирала, проверила е трите секции, в които всъщност има такова разминаване, и се е оказало, че някой не е успял да преброи разписките, те са си там, те отговарят точно на гласовете, които са подадени, но човешката грешка, ръката там сгрешила – дали мотивирано или не, това вече можем да гадаем, но това е много притеснително. Господин Иванов, да, никога не ме е притеснявало преференциалното гласуване. И казвате – да, смел съм, смел съм, защото съм заобиколен от страхотни хора и не е важно кой ще влезе от „Продължаваме Промяната“ в Народното събрание, защото ние сме екип. Проблемът обаче е, когато Вашият съпартиец Георг Георгиев бъде изместен от двама човека и неговият кум Бойко Борисов ги натисне да се откажат, за да може неговият кумец да влезе в Народното събрание, това е по-притеснителното. Благодаря. Благодаря, господин Ананиев. Лично обяснение на господин Иванов. А Вие, господин Дилов? засегнах се от изказването на колегата Настимир Ананиев. Той явно не усети бон тона, който използвах, защото, ако исках да се заям с него, евентуално, щях да кажа, че толкова много пъти смени своята партия, явно толкова много смели хора е откривал навсякъде, радвам се, че накрая е намерил пристанът, в който да акостира

Уважаеми господин Председател, всички, които Ви следим, знаем какъв Ви е стилът на водене като цяло. Въобще не виждам причината, поради която дадохте лично обяснение на господин Иванов. Първо, той ме репликира. Единственият път, когато съм го споменал е, когато го адресирах като репликиращ. Ако някой може да се обиди, това е господин Георг Георгиев, който е кумец на Бойко Борисов. Той може да поиска лично обяснение, да излезе, да ме опровергае, да каже: той не ми е кум, не накара двама човека да се откажат от листата, за да вляза аз и тогава може би ще го приема донякъде. Но не трябваше да давате думата на господин Иванов, тъй като аз него не съм го обиждал по никакъв начин. Мисля, че не съм обидил и господин Георгиев, просто казах факти, които са свързани с моето изказване, с преференциалното гласуване, с партийно разместване на листите според

Мисля, че имате известно основание, но аз не мога да преценя какъв е прагът, над който един човек се засяга. Това е много субективно. А и с господин Желязков точно в този момент обсъждахме нещо по параграфите и не чух цялото изказване и затова си позволих да му дам това лично обяснение. Заповядайте сега, господин Божанов, за изказване. Аз ще взема думата по § 47, в който, първо, ще направя редакционно предложение и след това ще развия малко по-широки мотиви за това. да приеме следната редакция: „В чл. 301 навсякъде думите „данните от машинното гласуване“ се заменят с думите „данните от записващите технически устройства“. Идеята тук е тези флашки, за които говорихме преди малко, данните от тях все пак да стигнат до централната база данни на ЦИК, да бъдат качени, да бъдат публични, да бъдат видени, за да имаме повече доверие в процеса. Тази редакция излага за пореден път мотивите може би на вносителите на тези текстове, че те по някаква причина нямат – или те така твърдят, нямат доверие в машините. И ще използвам това изказване, за да отговоря и на въпросите на господин Лъчезар Иванов преди малко, който постави по принцип легитимни въпроси, и аз затова искам да му отговоря, но е малко притеснително на второ четене колегите от ГЕРБ да продължават да си задават базови въпроси, които имат отговори в официални документи, могат да ги получат от ЦИК, където имат представител, и така нататък. Но все пак ще направя това нещо. Първо, на въпроса лицензирани ли са машините? Може би господин Иванов има предвид дали са сертифицирани. Да, машините имат доста сертификати по редица международни стандарти и това може да се види в докладите на Българския институт по стандартизация, който проверява всички тези сертификати дали отговарят на съответните стандарти. „Информационно обслужване“ е публично предприятие по Закона за публичните предприятия и е 99% държавна собственост, така че няма никакъв проблем там. И „Информационно обслужване“ няма кода, кодът е в ЦИК и е предоставен от „Сиела“, които са представител на „Смартматик“. Как се гарантира сигурността на машинното гласуване? Сигурността на машинното гласуване се гарантира чрез много и различни стъпки в целия процес по използване на машините. На първо място, това е достъпът до изходния код, който е уреден в Изборния кодекс, въпреки че ГЕРБ тогава не подкрепиха тази промяна, достъпът се предоставя, той беше предоставен на тези избори, така че представители на партиите и коалициите да се уверят, че вътре няма никакви странности и гласове от една партия не отиват за друга партия. Има още гаранции – удостоверяването на машините, Българският институт по стандартизация, по метрология, в миналото Държавна агенция „Електронно управление”, сега Министерството извършва удостоверяване на машините по една доста обширна методика, която включва много неща, включително проверка на уязвимости. Използва се автоматизиран софтуер, който се проверява дали софтуерът на машините има някакви открити уязвимости. Всички потенциални уязвимости са били обследвани, обсъдени с производителя, отстранени или счетени за невалидни. Също така включва и проверка за изключени адаптери за отдалечено предаване, тоест, че в изборния ден не може да бъде повлияно на машините отдалече. Включва и проверка на електромагнитните излъчвания. Българският институт по метрология прави детайлни проверки в своите лаборатории на машините дали има нерегламентирани електромагнитни излъчвания. Между другото, когато се дава пример с Холандия, която бланкетно, казвате, отказала се е от машините, тя се е отказала заради електромагнитните излъчвания на тези машини, нещо, което ние проверяваме и установяваме, че такъв проблем няма. Може да проверите отново Доклада на МЕУ, БИС и БИМ. Извън това, още гаранции, отново въведени от „Демократична България” през април миналата година – всяка машина отпечатва хеш. Това е един код, който трябва да е уникален за цялата държава. За всеки избор трябва да има един и същи код на всички машини и ако този код се разминава по някаква причина, машинното гласуване трябва да бъде спряно в съответната секция. Има два, три такива примера по много тривиални технически причини, но въпреки че те са обясними, машинното гласуване там е спряно. На всички останали хешът е един и същ. Това гарантира, че абсолютно един и същи софтуер, който преди това е бил удостоверен от съответните институции, работи на тези машини. Още един инструмент – така нареченият хеш екстрактор. Това е външен инструмент, с който се проверява дали този хеш, който изважда машината в началото на изборния ден, е този, който е трябвало да бъде изваден. Това е външен инструмент, който не се доверява по никакъв начин на машината, вкарва се в слота за флашките и извършва тази калкулация сам. Отново проблеми там няма. Още едно нещо – публичното изграждане на софтуера. След като са проверили изходния код, той бива изграден публично, тоест представители на ЦИК пишат командите, които произвеждат системния образ, който след това се инсталира на машините. Това се прави пред не само регистрираните наблюдатели, а и се излъчва Софтуерът, който се произвежда така, е подписан, електронно подписан, с ключове, които се притежават от ЦИК. Тези подписи се проверят от технологията UEFI Secure Boot. Никой друг софтуер не може да работи на тези машини. И последни две гаранции от още много, но да не влизам в твърде много технически детайли. Протоколите са подписани – електронно подписани протоколи, със смарт карти, откъдето не може да изтекат ключовете. И на последно място, това е следизборният одит, проверката на контролните разписки и предложението, което имаше ЦИК да направи такъв следизборен одит, който представителите на ГЕРБ и ДПС не подкрепиха. Така че гаранции има много, гаранциите, се надявам, колегите от ГЕРБ, ДПС и БСП да ги разгледат, да ги обсъдим, ако трябва, да видите, че те са достатъчни и да продължим дебата по същество. Благодаря Ви.

изслушах с интерес това, което казахте, и не разбрах всичко, но просто нашите мозъци са устроени по различен начин. В Конституцията пише: „Цялата власт произтича от народа.“ Нали така? „Цялата власт произтича от народа“ означава, преведено на езика на изборното законодателство, народът гласува, народът брои и народът съобщава резултата. Това е аксиоматично положение в избирателното право. Опитайте се да го разберете – хора, народа. Когато машина съобщава резултата, това не е народът. Това е друго. Именно защото властта произтича от народа, избирателният процес трябва да е конструиран по такъв начин, че народът, включително хора с по-обикновено мислене, като моето в случая, да могат да разберат процеса. За тях процесът да е прозрачен и ясен, без да е необходимо да четат учебници и без да е необходимо да изслушват лекции, които, може би, както в моя случай, няма и да разберат. Разбирате ли? Обстоятелството, че се налага толкова да обяснявате, с толкова технически термини и толкова да се опитвате с най-добро чувство, аз го разбирам това нещо, Вие се опитвате ние да разберем цялата технология – дигитална или каквато е там, означава, че процесът не е прозрачен. Ако не може да го разбере обикновеният човек с обикновения си разум. Ето тези две неща искам да имате предвид. Не че ще се съгласите с тях, Вие няма да се съгласите, защото другояче мислите, другояче чувствате, по друг начин разсъждавате. Но това е аксиоматичното положение в избирателното право. Опитайте се просто да го приемете. Благодаря, уважаеми господин Чолаков. Друга реплика има ли към господин Божанов? Не виждам. Заповядайте, господин Божанов, за дуплика. Господин Чолаков, аз не мисля, че мозъците ни са устроени различно. Да, ние сме от различни партии, но не сме от различни видове. Така че те работят Промяната“.) Несъгласията ни са на база нашето образование и нашия опит, а не на биологични причини. Гаранциите за машинния вот, които обясних, действително са технически. Но гаранциите за хартиения вот също изискват много детайлно познаване на процедурата – като започнем от защитата на бюлетините, серийни номера, кое къде се пуска, как се преброява, какви са контролите, това как се въвежда след това, как се централизира, втората проверка на ЦИК – да не изброявам. Ако питате обикновения човек, той познава ли тези неща и разбира ли ги, той може би ще каже – не. Но той разбира, че процесът е – той подава глас, той бива броен, има резултат. Той също така, смятам, че разбира и може и това да го проверим, ако искате, как гласът му се отразява, когато бъде даден на машина. Той натиска едно копче, машината смята, вади бележка, той я проверява, тя после служи като доказателство. Така че не мисля, че имаме фундаментален проблем с разбирането на това как бива отчитан гласът. Но Вие казвате – софтуерът не произтича от народа, а хората, които броят са единствените, които произтичат от народа. Аз смятам, че ако влезем в по-философска дискусия, софтуерът, който е написан от хора, проверен от хора, проверен от представители на хората чрез своите организации, чрез партиите и така нататък, също произтича от народа. Софтуерът не се е написал сам. Не сме стигнали още до такова ниво на технологично развитие, така че софтуер сам да пише софтуер. Той е писан от хора, проверен от хора, прегледан от хора, верифициран от хора. Така че и философски, и принципно не мисля, че сте прав. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Божанов. За процедура, първо, господин Иванов. Добре, разбрах, заповядайте. Уважаеми господин Председател, благодаря Ви. Изслушахме юридическата страна на проблема. Изслушахме и техническата страна на проблема. В общи линии няколко поредни денонощия слушаме сходни тези. Смятам, че всичко необходимо е казано по тази дискусия и най-любезно Ви предлагам да прекратим разискванията. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Христов. Има ли несъгласие с така направеното предложение? Заповядайте, господин Божанов. Вие се изказахте поне. Господин Председател, член на Комисията по правни въпроси чете доклад 16 минути и ние имахме по-кратък дебат по изчетените параграфи, така че поне малко от приличие да имаме още две-три изказвания и тогава да пристъпим към… Господин Божанов, все пак повечето неща, които бяха изчетени, знаете защо бяха изчетени и не са толкова предмет на дискусия в момента. Сега аз не мога да направя друго освен да подложа на гласуване така направеното предложение на господин Христов. Всъщност

Всъщност беше ощетен господин Любен Дилов-син, защото той беше записан, но в следващата дискусия ще Ви запишем пръв, ако искате.

По този начин прекратяваме дискусията и преминаваме към гласуване на представените текстове. Подлагам на гласуване предложение от господин Кирил Петков и група народни представители за отхвърляне на §12. Заедно – позволявам си анблок, да гласуваме и следващото предложение, което е по същия смисъл. Госпожа Надежда Йорданова и група народни представители, която предлага същото – да отпадне § 12. Колеги, като се гласува първото, мисля, че е ясно и второто, така че все пак логиката изисква да ги гласуваме анблок. Моля, режим на гласуване по двете предложения, които са идентични.

Следващото на господин Карадайъ вече е гласувано. Съобщавам, защото вероятно следите по списъка, който е пред Вас.

Следващото предложение на господин Карадайъ вече е гласувано. Преминаваме към гласуване на предложение от Асен Василев и група народни представители по чл. 298, неподкрепен от Комисията. Гласували

Преминаваме към гласуване на предложение от Асен Василев и група народни представители за заличаване на чл. 299. Не е подкрепено от Комисията това предложение.

се приеме следната редакция в чл. 310 навсякъде думите „данните от машинното гласуване“ се заменят с думите „данните от записващите технически устройства“. С цел тази база данни да бъде напълнена с данните от флашките. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН Ама процедурата нека да свършим гласуването, ако не е пряко, свързано с това, разбира се. Заповядайте.

Моля, проверка на кворума във връзка с предстоящото гласуване.

Прекратете регистрацията! Имаме достатъчно народни представители. Колеги, мисля, че е нормално да има кворум в залата, така че не знам защо е тази радост. Сега подлагам първо на гласуване Колеги, трябва да внимаваме в гласуванията. Когато е шумно, стават грешки. Всички се поуморихме тези дни, особено водещите. Подлагам на гласуване първо редакционното предложение на господин Божанов: „думите „данните от машинното гласуване“ навсякъде в текста на § 47 да се заменят с „данните от записващите технически устройства“.“ Гласували

го на гласуване. Гласували 180 народни представители: за 41, против 139, въздържали се няма. Предложението не е прието. Прегласуване – искате да го мотивирате. Заповядайте,

прегласуване. Гласували 196 народни представители: за 54, против 119, въздържали се 23. Предложението не е прието. Сега подлагам на гласуване текста на Комисията за създаване на § 47.

ще преминем към гласуването анблок на предложенията от Надежда Йорданова и група народни представители за създаване на нови параграфи.

61 и § 62. Те са взаимосвързани – подлагам ги на гласуване, както беше решено.

Ако искате да отпаднат, гласувате против – това е смисълът на гласуването.

Предложението за създаване на тези параграфи не е прието. Мисля, че трябва да продължите на страница 56, нали така? Извинете, може би има – за обяснение на вот ли, господин Василев, или процедура?

минути почивка! Мисля, че е добър компромис между 10 и 30.